Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćavajućim tvarima, dakle o popsojima. tvari koje obuhvaćaju izuzetno veliki broj spojeva koji se mogu svrstati u nekoliko glavnih skupina kao što su to pesticidi, halogeni derivati ugljikovodika ili PCB, policiklički aromatski ugljikovodici, dioskini i furani koji nastaju u procesu izgaranja. Stockholmska konvencija je donesena i potpisali smo je 23. svibnja 2001. godine i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je nadležno tijelo za provedbu ove Konvencije. Radi se o tome da mi potvrđujemo sada, tražimo odnosno od Sabora da se potvrdi, ratificira ova Konvencija. Konvencija je tek 2004. godine zapravo počela je njezina primjena. Radi se o relativno teškoj Konvenciji koja zahtijeva dosta ulaganja i dosta stvari koje se treba urediti u državi da bi se zaštitio okoliš od ovih veoma štetnih tvari. Međutim, to nije početak koji se događa u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj. Mi već Zakonom o zaštiti bilja imamo uređene odnose prema pesticidima. Isto tako poliklorirani bifenili ili PCB kao sastavni dijelovi ulja koje se koriste uglavnom u kondenzatorima su isto kod nas već samo u tom dijelu da se mogu koristiti za održavanje, dakle nemamo nove uređaje. I o Zakonu o kemikalijama je potpuno definirano to postupanje s tim kemikalijama. Dakle, radi se o Konvenciji koja će proizvesti učinak tako da ćemo prema Zakonu o zaštiti okoliša donijeti još dodatne provedbene propise i imamo vremena do 2025. godine riješiti probleme sa PCB-ima, dakle što samo po sebi govori o težini problema. Tako da je Konvencija predvidjela, isto kao i Europska uredba niz godina da se riješe problemi oko zbrinjavanja i nađu zamjenske tvari. Dakle, nikakvih posebnih problema nećemo imati u provedbi, osim što ćemo morati investirati dosta novaca u rješavanje, ali imamo A što se tiče ovih pesticida i najtežih tvari koje se ispuštaju u okoliš to smo riješili već prethodnim zakonima tako da možemo bez većih problema potvrditi i ratificirati ovu Konvenciju. Ja vam zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Marko Širac. Izvolite.

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice stoji na stanovištu da je potrebno donijeti Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Jer se tim međunarodnim ugovorom uređuju važna pitanja za zaštitu okoliša na lokalnom i globalnom nivou. Potrebno je istaći da su postojane organske onečišćujuće tvari otrovni organski spojevi većinom antropogenog podrijetlima. Otporne su na kemijsku, fotokemijsku i biološku razgradnju. Imaju svojstvo bioakumuliranja u živim organizmima. Zbog svoje djelomične hlapljivosti apsorbiraju se na čestice u atmosferi te ih struje zraka, vode i migracijskih vrsta prenose na velike udaljenosti pa se mogu taložiti na bilo kojem mjestu naše planete. Ne mogu se ukloniti pa štetno djeluju na sve sastavnice okoliša. Mnogobrojnim istraživanjima posljedica upotrebe postojanih organskih onečišćujućih tvari u poljoprivredi, šumarstvu, veterinarstvu i industriji te ispuštanja ovih tvari u atmosferu vode i na zemljište došlo se do spoznaje kako njihova uporaba štetno djeluje na zdravlje ljudi, životinja i biljni svijet, a neke od tih tvari su i kancerogene, odnosno jednostavnim riječima rečeno u njihovoj upotrebi ili doticaju s njima dovodi do pojave raka u svim živim organizmima. Državni tajnik je ovdje već istakao da te postojane organske tari obuhvaćaju veliki broj spojeva. A kod nas i u našoj zemlji su se u upotrebi javili pesticidi koji se koriste za zaštitu bilja od štetnog djelovanja i nametnika na ljudima i životinjama. Zatim halogeni derivati ugljikovodika koji se koriste za čišćenje u metalnoj industriji i drugim industrijama i u druge svrhe kao što je npr. već spomenuti poliklorirani bifenili koji se koriste u proizvodnji, odnosno upotrebi transformatora, kondenzatora, a to su to su teška otrovna ulja jako opasna za okoliš i sve ono što živi na zemlji. Osim toga tu su i tzv. policiklički aromatski ugljikovodici koji se ispuštaju u atmosferu iz procesa izgaranja goriva kao i dioksidi i furani koji se ispuštaju u atmosferu pri nepotpunom izgaranja goriva i stacionarnih i miobilnih izvora te pri termičkoj obradi otpada. Dakle vidite da se radi o vrlo otrovnim stvarima koje koje evo i mi srećemo u svakodnevnom životu i radu i obavljanju svoje djelatnosti. U Republici Hrvatskoj već su neke obaveze koje će proisteći iz ovog međunarodnog ugovora tijekom proteklih godina zakonski uređene. Pa tako Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je nadležno za provedbu Zakona o zaštiti zraka i Zakona o otpadu. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva za zaštitu, za provedbu Zakona o zaštiti bilja i Zakon o zaštiti voda. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za provedbu Zakona o kemikalijama, a Ministarstvo gospodarstva za provedbu pravilnika o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalane i poliklorirane terfenile. Stockholmska konvencija usvojena je 17. veljače 2004. godine poslije vrlo dugih pregovora koje je između predstavnika mnogih država koje je vodila uprava Vijeća programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. Za provedbu te konvencije nadležna je Konferencija stranaka i njeno povjerenstvo te druga njihova pomoćna tijela. Operativne poslove obavlja tajništvo na čelu kojeg je izvršni direktor programa za okoliš Ujedinjenih naroda. Naša država potpisala je Stockholmsku konvenciju 23. svibnja 2001. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja nadležno je za provedbu te konvencije, ali ono je nadležno i za provedbu niz drugih konvencija i međunarodnih ugovora koji se također moraju provesti u oblasti zaštite okoliša, jer provedba samo ove konvencije bez tih ostalih međunarodnih ugovora ne bi imala ne bi imala ono djelovanje i dovela do takovih rješenja kad se cjelovito kao što će se postići provodeći cjelovito sve te međunarodne ugovore i konvencije. Moram istaći da usvajajući ovaj zakon Republika Hrvatska preuzima i niz ozbiljnih obaveza. To je na prvom mjestu obaveza da se izradi akcijski plan za smanjenje i spuštanja emisija ovih tvari u atmosferu u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove konvencije, a ova konvencija stupila je već na snagu 17. veljače 2004. godine kad ju je ratificirala 50-ta država na svijetu, a to je bila Republika Francuska. Zatim kod nas se mora izraditi strategija gospodarenja otpadom nastalim odlaganjem otpadnih postojanih onečišćujućih tvari ili tih opasnih otrovnih tvari što mi za sada još nemamo napravito. Mora se donijeti provedbene planove za ostvarenje obaveza koji proističu iz ovog međunarodnog ugovora. Moramo također pružati informacije javnosti o procjeni opasnosti rizika kao i smanjenju opasnosti i mogućnosti klanjanja ovih tvari ili smanjenju njihove upotrebe. Provoditi programe obrazovanja naših djelatnika, znanstvenika, odgojitelja, te tehničkog i rukovodnog osoblja koje radi sa takvim tvarima o problematici štetnog utjecaja postojanih organskih onečišćujućih tvari na zdravlju ljudi i okoliša. Poticati odgovarajuća istraživanja, izvješćivati Konferenciju stranaka o provedbi odredbi konvencije i o djelotvornosti mjera u ispunjavanja ciljeva koji su postaviti ovom konvencijom, odnosno ovim međunarodnim ugovorom i svakako moramo osigurati financijska sredstva u državnom proračunu za provedbu ove konvencije. Međutim, usvajajući ovaj međunarodni ugovor, Hrvatskoj se otvaraju mogućnosti korištenja prvo stručne pomoći međunarodnih stručnih institucija za rješavanje ove problematike, osim toga za korištenje potpora, međunarodni novčarskih institucija za postizanje ciljeva ove konvencije u skladu sa nacionalnim planovima, prioritetima i programima. I na kraju vodeći zaistinu računa o zdravlju građana, zaštiti života, zaštiti prirode, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice stoji na stanovištu da Hrvatski sabor treba potvrditi stockholmsku konvenciju te će stoga podržati donošenje ovog zakona.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Cilj ove konvencije je zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš od postojanih organskih onečišćujućih tvari. Zajednička karakteristika ove grupe spojeva je da su otrovni, pezistentni su, odnosno otporni su na kemijsku, biološku i fotokemijsku razgradnju pa se zbog toga sporo razgrađuju. Slabo su topljivi u vodi, a posljedica toga je da se brzo sorbiraju u tlu, a u vodenim medijima kumuliraju se u sedimentu, nakupljaju se u živim organizmima i to zbog lipofilnih svojstava ove grupe spojeva najčešće u masnim tkivima kao što je npr. životinjska mast ili mlijeko. U okoliš dospijevaju bilo direktno, bilo indirektno, odnosno putem atmosfere. Naime, zbog svojstva djelomične hlapljivosti nalaze se u parnoj fazi ili se asorbiraju na čestice u atmosferi i na taj način se prenose na velike udaljenosti od neposrednog izvora i mogu se naći na bilo kojem mjestu na svijetu. Prisutnost postojanih organskih onečišćujućih tvari u područjima gdje se ti spojevi nikad nisu primjenjivali, može se objasniti njihovim prijenosom kroz atmosferu. Zagađivanja koja se otkrivaju šire se biosferom i prisutna su u sve nižim koncentracijama, ali su to sve toksičniji i opasniji spojevi pa opasnost od bioloških učinaka raste mnogo brže nego što im se koncentracija smanjuje. Zbog njihove izrazite toksičnosti neophodno je provoditi stalnu kontrolu prisutnosti i razine tih spojeva u okolišu. O kakvim se spojevima radi najbolje će ilustrirati sljedećih nekoliko primjera. Svi znamo kako je široku primjenu imao DDT sintetizirane 1942. godine pod komercijalnim nazivom "gesarol" a nakon dvije godine ispitivanja njemački je kemičar Müller objavio da taj spoj pokazuje jako insekticidno djelovanje. Uskoro je "gesarol" postao nezamjenjivo sredstvo za uništavanje larvi komaraca, prijenosnika malarije i bakterija uzročnika tifusa. Njegovo insekticidno djelovanje bilo je toliko uspješno da je Müller 1948. godine za svoj rad dobio Nobelovu nagradu. Gesarol kojem je promijenjen naziv u DDT počeo se široko primjenjivati naročito nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 1955. godine preporučila njegovu opću primjenu za suzbijanje malarije. Bio je to ogroman uspjeh javnog zdravstva. Međutim, nakon 15-ak godina od sustavne primjene DDT-a u cijelom svijetu uočene su 2 zabrinjavajuće činjenice. Prvo, ciljani organizmi, znači larve, bakterije i slično, razvili su rezistenciju a ustanovljeno je da je spoj štetan za sisavce, veće životinje i ljude. I drugo, ustanovljeno je da je DDT vrlo postojan u okolišu. Jednom unesen ostaje zauvijek u prirodi. DDT je lipofilan i hidrofoban pa pokazuje izrazitu sklonost bioakumuliranju. Akumulacija je utvrđena i u ljudskom organizmu gdje se također akumulira u masnom tkivu, a iz tijela se eliminira mlijekom tako da mu je dijete izloženo već od samog rođenja putem majčinog mlijeka. Zbog ovih spoznaja primjena DDT-a je 1972. godine zabranjena svugdje u svijetu, ali se i dalje primjenjuje u nekim zemljama u razvoju. Međutim, i pored zabrane zbog dotadašnje primjene i postojanosti ima ga u biosferi već toliko da se pronalazi na svim vrstama uzoraka. Još je jedna skupina spojeva našla široku primjenu zbog svojih dobrih fizičko-kemijskih svojstava. To su polikloriani bifenili ili kako se skraćeno nazivaju PCB ili PCB. Zajedno svojstvo im je da su svi vrlo dobri dijalektrici, provodnici topline, teško su zapaljivi, a izuzetno su dobra otapala za različite kemijske spojeve koji su se komercijalno proizvodili za široku potrošnju. Zbog tih svojih svojstava PCB-i su se široko primjenjivali kao električni tehnički izolatori u električnim instalacijama, znači transformatorima i kondenzatorima i hidrauličkim sustavima. Različite pumpe, kompresori, agregati, a koristili su se i kao dodaci u proizvodnji boja i lakova, emulgatora, plastifikatora. Do 1970. godine, znači one godine kada je zabranjen DDT proizvedeno je već oko milijun tona PCB-a. To su vrlo postojani spojevi, polu život u uvjetima okoliša im je od 10 do 20 godina, a osim toga iskazuju svojstvo akumuliranja u masnom tkivu životinja pa i biljaka. Ustanovljeno je da su vrlo toksični, u sisavaca oštećuju organe odgovorne za metabolizam i razorno djeluju na živčani sustav. Nadalje, to su prvi spojevi za koje je nedvojbeno dokazano da prolaze pancentnu barijeru tako da dijete koje DDT-u bilo izloženo putem majčinog mlijeka nakon poroda, o čemu sam maloprije govorila, PCB ima izloženo još u majčinom tijelu prije poroda. Odmah nakon ovih spoznaja upotreba PCB-a je prvo strogo ograničena, a kasnije i zabranjena, ali još mnogi uređaji u svijetu, a posebice u nerazvijenim zemljama sadrže ove opasne spojeve. Hrvatska je sudjelovala u nekoliko međunarodnih studija kojima je koordinirala Svjetska zdravstvena organizacija a predmet kojih je bio prikupljanje podataka o razinama organo-klornih spojeva u različitim zemljama. Najviše se ispitivalo humano mlijeko. Svi prikupljeni uzorci dobiveni su od majki koje nisu bile posebno izložene ovoj grupi spojeva. Međutim u svim analiziranim uzorcima bili su prisutni metaboliti DDT-a i PCB-a. Rezultati dobiveni u Hrvatskoj ne razlikuju se bitno od razine ispitivanih spojeva u ostalim zemljama Europe. U Hrvatskoj je problem PCB-a postao posebno aktualan uslijed ratnih okolnosti. Prisjetimo se Željezare Sisak gdje je uništen transformator sa 6 tona PCB-a, uništena je električna postrojenja u Ernestinovu kod Osijeka, Šibenska tvornica lakih metala, oštećeni kondenzatori, Rijeka-Jadro uništen transformator, svaki tenk ili veće vojno vozilo sadrži PCB u svojem hidrauličkom sustavu. U Hrvatskoj postoji još mnogo potencijalnih izvora zagađenja okoliša ovim spojevima a to ukazuje na potrebu da se njihova prisutnost sustavno prati u svim vrstama uzoraka u kojima se oni mogu očekivati. Problem je što je zbrinjavanje uređaja punjenih sa PCB-em skup postupak pa to u kratkom roku mogu učiniti samo gospodarski bogate zemlje. Hrvatska nažalost nije u mogućnosti u kratkom roku zbrinuti svoje uređaje punjene PCB-em i zamijeniti ih ekološki prihvatljivim tvarima jer to zahtjeva značajna sredstva. Zbog toga će se u Hrvatskoj veći dio tih uređaja do daljnjega zadržati u korištenju, odnosno do isteka njihovog vijeka korištenja a nakon toga mora ih se propisno uništiti. Što se tiče dioksina i furana o njihovom biološkom učinku ne zna se još dovoljno, ali se smatra da su to do sada najtoksičniji spojevi ikada proizvedeni. Izazivaju defekte u genetskom materijalu, odnosno izazivaju promjene na DNA. Nastaju izgaranjem praktički svega, izrazito su postojani i hidrofobni pa se mogu sorbirati na čestice čađe i pepela i nošeni vjetrom mogu daleko putovati u odnosu na izvor iz kojeg dolaze. Sve ovo ukazuje na to da zagađenje okoliša postaje sve ozbiljniji problem čovječanstva i to bi trebao biti osnovni razlog za pokretanje globalnog monitoringa. Značajan doprinos tim nastojanjima zasigurno će dati Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koji su države svijeta usvojile 23. svibnja 2001. godine, a na snagu je stupila 17. veljače 2004. godine 90 dana nakon ratifikacije konvencije od strane 50. države. Ova konvencija je usmjerena na smanjenje i gdje god je to moguće sprječavanje ispuštanja 12 postojanih organskih spojeva u okoliš. Njome se pripisuju uvjeti koje svaka stranka konvencije treba ispuniti kako bi se postiglo ukidanje proizvodnje, uporabe, uvoza i izvoza, postojanih organskih spojeva na globalnoj razini. Primjena ove konvencije u konačnici bi trebala rezultirati značajnim smanjenjem i čak potpunim uklanjanjem ispuštanja ove skupine zagađivača u okoliš. Zbog svega toga Klub SDP-a će podržati donošenje Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Potvrđivanjem Stockholmske konvencije Republika Hrvatska ne samo da usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije, već što je puno važnije, pridružuje se svim onim državama koje su istu već potpisale i potvrdile što će u konačnici Hrvatskoj uz sada važeće zakone i propise o kojima je govorio i državni tajnik dodatno doprinijeti zaštiti atmosfere, podzemnih i nadzemnih voda, zaštiti šumskih biocenoza, zaštiti tla, a to znači i zaštiti kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pa samim tim i zaštitu ljudskog zdravlja od ovog tipa toksičnih spojeva. Da Stockholmska konvencija ne bi ostala samo još jedan dokument koji smo potpisali važno je pojačati monitoring postojanih organskih onečišćivača u okolišu. Zbog izrazite toksičnosti ove skupine spojeva nužno je provoditi sustavnu kontrolu njihove prisutnosti i razine u okolišu. Tek tako ćemo sa velikim postotkom sigurnosti znati gdje smo i što nam je činiti kada su ovi spojevi u pitanju. Osim toga važna je izrada planskih i pravnih dokumenata što podrazumijeva izradu strategije, nacionalnog provedbenog plana s akcijskim planom djelovanje, zatim izrada različitih provedbenih propisa. Tek tada ćemo moći u potpunosti ostvariti sve ove ciljeve i zadatke koje ova Konvencija postavlja pred nas. Naravno da će to zahtijevati i dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. Dobra strana ove Konvencije je između ostalog i to što ona stvara mogućnost ne samo tehničke pomoći već također i mogućnost financijske pomoći. U načelu razvijene države će financijskim sredstvima pomoći državama u razvoju i državama sa gospodarstvom u tranziciji u olakšavanju provedbe odredbi ove Konvencije što je određeno člancima 12., 13. i 14. Ta odredba trebala bi pomoći Republici Hrvatskoj da što kvalitetnije realizira sve ono što je utvrđeno Konvencijom. Čini mi se čitajući ovaj hrvatski tekst Konvencije da na nekim mjestima ima malo nespretnosti u prijevodu mislim da bi ga možda trebalo jezično doraditi. Npr. evo u članku 13. točka 2., a to se ponavlja i u točki 3. kaže se: "Stranke koje su razvijene zemlje.", pa onda dalje: "Strankama zemljama u razvoju." Čini mi se da bi možda bilo bolje reći razvijene zemlje koje su stranke Konvencije ili zemlje u razvoju koje su stranke Konvencije ili ako ne ta formulacija onda je bolja ona koja se pojavljuje u tom istom članku, ali u stavku 4. gdje se kaže stranke pa crtica države u razvoju. Mislim da ova prva formulacija nekako dosta nespretna, odnosno nije u duhu našeg jezika. I na kraju kao što sam već naglasila klub SDP-a će glasati za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima jer smatram da nam je naš okoliš i zaštita tog okoliša predragocjen i prevrijedan i da to zapravo treba biti jedan od prioriteta ove države i svake Vlade. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, pozdravimo u Hrvatskom saboru gospodina Julijana Priestleya generalnog tajnika Europskog Parlamenta sa suradnicima koji je ovdje nazočan gore na. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah da na samom početku kažem da će Hrvatska narodna stranka bezrezervno podržati ovu Međunarodnu konvenciju i njenu ratifikaciju u Hrvatskom saboru. To je po nama vrlo značajno. Hrvatska je turistička zemlja, zemlja koja želi sačuvati svoje more, svoje vode, svoje tlo, svoj zrak, svoje šume i upravo ovakva Konvencija ide tom pravcu. Kolege jesu govorili da je to zahtjevna Konvencija, mi se s time slažemo, međutim možda smo premalo naglasili u dosadašnjoj raspravi činjenicu da ova Konvencija pruža i puno toga Hrvatskoj. Naime, oni koji ste imali vremena vremena pročitati tu Konvenciju vidjeli ste da ona predviđa i vrlo značajnu tehničku pomoć, financijsku pomoć, pomoć u stručnom usavršavanju naših kadrova i zajedničku suradnju u znanstvenom istraživanju na ovom području. mi možemo itekako puno koristi imati od ove Konvencije, a ne samo obveza ako iščitavamo tu Konvenciju samo na jedan način. Ono što je nama u klubu Hrvatske narodne stranke zasmetalo kod ovog Prijedloga jesu datumi. Naime, još je to bilo u svibnju mjesecu 2001. godine kada je potpisana Stockholmska konvencija. Trebalo je proći dakle gotovo 6 godina, potpisano je potpis na početku mandata prethodne Vlade, a sada pri kraju mandata ove Vlade tek se upućuje materijal na ratifikaciju u Hrvatski Parlament. To je suviše sporo, to je čak nedozvoljivo sporo jer kao što sam maloprije rekao Stockholmska konvencija ne samo da opterećuje, obvezuje nego ona jasno nudi nam jako puno tehničke pomoći, financijske pomoći i stručnog usavršavanja. Dakle, što smo mi u biti propustili? Propustili smo upravo to da smo ranije ratificirali, već smo praktično evo državni tajnik je rekao, ona je stupila na snagu 2004. godine, sad smo na kraju 2006. godine, gotovo 3 godine smo već mogli surađivati, iskorištavati sredstva, usavršavati naše ljude, a to je nama jako, jako potrebno. Prema tome, mi zaista imamo prigovor na to da često puta imamo ovakvu situaciju da potpisivanje neke međunarodne konvencije jako, jako se vremenski razlikuje od termina kada se odlučimo konačno ratificirati tu Konvenciju i preuzeti njene obveze. Ono što bih još želio reći, a s time sam se susreo u Budimpešti, u Parizu, u Strasbourgu, u Kjodži gdje sam bio predstavnikom parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a na kojim je sastancima bio i neki od predstavnika hrvatske Vlade. Jako me smeta kada na tim sastancima predstavnici hrvatske Vlade gotovo redovito šute. Jedno pasivno članstvo u tim konferencijama, u tim asocijacijama. Ti ljudi moraju odlaziti na te sastanke sa jasnim zadacima što moraju pokušati izboriti za Hrvatsku, što pokušati ugraditi kada se mijenja tekst, dopunjuje, jer stalno se dopunjuju ove konvencije, prema tome tu se dade puno toga napraviti dobroga za našu zemlju. Ja sam protiv nekakvog kongresnog turizma da se dobije dnevnica, da se vidi neki lijepi grad. Primarno treba odraditi ono zbog čega si tamo, a to se ne događa i jako se plašim da i ova konferencija stranaka potpisnica ako ne budemo odlazili tamo sa jasnim porukama, sa jasnim ciljevima, sa jasnim htijenjem da se ubiti iz tih fondova, iz mogućih i ponuđenih programa uistinu Hrvatska uključi onda nećemo imati onu korist koju bi mogli imati i trebali imati. Nadalje, gospodin Ružinski jako dobro znade i sustav znanstveno-istraživački kojeg imamo u Hrvatskoj. Lijepo je kolegica Martić sad rekla ovo ona osjeća kao jedan od prioriteta. Slažem se s njom. Vjerojatno i mnogi drugi smatramo da je to tako. Zašto onda ne bi i ministarstvo koje ima znanost pod sobom, a ima duži naziv isto tako reklo u ovom razdoblju a sad se upravo sklapaju ugovori za sljedeće istraživačko razdoblje. Jedan od prioritetnijih područja koje ćemo i financirati po jednom statusu koji će biti 20%, 30% jači nego ostali projekti jer to rade sve zemlje. Prioritetna područja jasno guraju i financiraju kvalitetnije, bolje da bi dobili vrsne stručnjake, istraživače, da bi se to područje što prije riješilo, našla rješenja i pomoglo njihovom gospodarstvu. Ovo je također jedno takvo područje gdje bi i mi trebali kao država imati interesa da u biti od znanstvene zajednice zatražimo istraživanja u ovom pravcu a posebno od njih da se uključe onda i međunarodna istraživanja koja će u jednom kraćem roku riješiti, supstituirati uporabu jednih organskih tvari sa drugima koje su manje štetne ili uopće neštetne itd. Prema tome, ima jako, jako puno toga što se treba i može učiniti na ovom području. I konačno ću ponoviti po ne znam koji put uvijek isti zahtjev od strane kluba Hrvatske narodne stranke kad se radi o onim podzakonskim aktima koji sljede nakon što prihvatimo Konvenciju ili zakon. U ovom slučaju je to Provedbeni plan koji se mora donijeti u 2 godine. Klub Hrvatske narodne stranke traži da taj Provedbeni plan, ne mora on doći u Sabor ali neka dođe na sve naše odbore, zainteresirana radna tijela koji bi sigurno mogli i trebali pogledati taj plan i vidjeti da li je to sukladno raspravi koju smo imali u Saboru, da li u biti i taj plan sljedi intencije, htijenja, prijedloge članova zastupnika Hrvatskog sabora. Evo, ja ne bih dalje jer je kolegica Martić vrlo jasno govorila o karakteristikama ovih spojeva, o njihovoj podjeli, o tome u kojim proizvodima ih nalazimo. Prema tome, taj dio ću potpuno preskočiti ali ovih nekoliko zamolbi prema predlagatelju ima klub Hrvatske narodne stranke. Hvala Samo jedan mali, kratki ispravak krivog navoda kojeg je naveo kolega Dorić u svom izlaganju. Nisu se sredstva međunarodnih fondova i financijskih institucija po osnovi ove konvencije mogla koristiti prije 17. veljače 2004. godine jer je konvencija istog tog odnosno 90 dana poslije tog dana stupila na snagu pa tako ni Republika Hrvatska nije mogla prije 3,4 ili više godina koristit ta sredstva. Osim toga, da bi mogli koristiti sredstva moraju se napraviti i određeni programi i planovi koje je naše ministarstvo evo sad napravilo i stvorilo uvjete da potpišemo ovaj ugovor i da se pojavi kod međunarodnih institucija za pomoć. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSP-a, gospodin zastupnik Tonči Tadić. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovani gospodine Ružinski! Ova konvencija od iznimne važnosti za Hrvatsku ako želimo zadržati imidž zemlje sa očuvanim okolišem, ako želimo sačuvati strateške resurse pitke vode i ako želimo sačuvati zdravlje našeg stanovništva. Ne sumnjam u odlučnost Vlade da ovu konvenciju doista operacionalizira, da je provede na način kako je ona i zamišljena. No, upravo zato sam dužan u ime kluba ukazati na na postojeću praksu odnosno na postojeće po ovoj konvenciji neodržive propise koji se tiču graničnih razina ispuštanja odnosno emisija štetnih dioksina i furana. Ova konvencija se naravno odnosi i na ispuštanje dioksina i furana u okoliš kako iz raznovrsnih spalionica otpada tako i iz industrijskih i neindustrijskih ložišta. Dioksini i furani nastaju nepotpunim izgaranjem i oni su kancerogeni. Nažalost, još u prošlom sazivu Sabora usvojen je jedan pravilnik koji je za nekoliko redova, veličina povećao graničnu razinu emisije dioksina. Ja sam još u prošlom sazivu Sabora pitao ondašnjeg državnog tajnika da mi odgovori je li riječ o štamparskoj grešci ili je riječ o svjesnom povećanju te granice. Ako je riječ o tiskarskoj greški da se čim prije uputi ispravka u "Narodne novine" i jednostavno se nisam mogao oteti dojmu da se sve skupa učinilo zato da se veliki igrači, veliki vlasnici cementara onih kazni koje bi mogle usljediti pri striktnoj primjeni ovakvih propisa koje nalaže ova konvencija, jer su se planiralo koristiti pojedini otpadno ulje ili čak gume u pećima cementara odnosno planiralo se koristiti uvozni ugljen sa daleko većim razinama onečišćenja nego što to dopuštaju dotadašnji standardi. Što je posebno interesantno je to da se do 2000. godine držalo prilično striktnih standarda a onda su oni naglo nakon toga olabavljeni. Dakle, moje jednostavno pitanje u vezi sa ovom konvencijom koju upućujem predstavniku ministarstva je, je li taj pravilnik još uvijek na snazi? Ako je zašto je odnosno kada ga se misli uskladiti sa ovom konvencijom? I drugo, ako se stvari ne budu mogle promijeniti naprosto jednom demokratskom raspravom i uvjeravanjem u Saboru neće nam ostati drugo nego da zaključkom Hrvatskog sabora prisilimo hrvatsku Vladu i nadležno ministarstvo da taj pravilnik čim prije uskladi sa standardima koje nameće ova konvencija. Dakle, počnimo štititi svoj prostor, svoj zrak, svoju pitku vodu, svoj okoliš na način na koji to čine ostale EU zemlje i ne dopuštajmo ovdje ulazak onih investitora koji misle da je ovo El Dorado što se tiče zaštite okoliša. I da se nemamo ni za šta brinuti. Da jedan standard vrijedi u jednoj matičnoj firmi u Švedskoj ili Meksiku a drugi vrijedi ovdje. Ne! To tako ne može ići. I zato je bitno da nam se ova konvencija ratificira a još je važnije da ministarstvo odmah počne temeljem nje, jer je onda tada dio hrvatskog pravnog sustava da počne odmah prilagođavati sve pravilnike koje se na nju naslanjaju. I onda imamo jedan jaki međunarodno pravni argument za tako što. A gospoda koja se ne žele ponašati u skladu sa Europskim standardima zaštite okoliša žalim slučaj. To će moći još samo koju godinu dok budemo izvan Unije a nakon toga će se tako ionako morati prilagoditi. Zato očekujem jasan odgovor u smislu pravilnika o graničnim razinama emisije štetnih plinova iz spalionica, termoelektrana i ostalih postrojenja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Valter Poropat. Izvolite!

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče! Klub IDS-a naravno podržati će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Stockholmske konferencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz razloga što ova područja moraju biti itekako naši prioriteti. Države svijeta usvojile su konvenciju o postojanim onečišćujućim onečišćujućim tvarima još 2001. godine u Stockholmu. Naravno da vrijeme ide i da mi u klubu IDS-a uvijek tražimo da se takve stvari ipak malo brže obrađuju i dolaze na dnevni red Hrvatskoga sabora s obzirom na njihovu vrijednost i na njihov značaj. Konvencija je usmjerena na smanjenje i gdje je prikladno, gdje je moguće prikladno sprječavanje, ispuštanje dvanaest postojećih organskih spojava onečišćujućim organskim tvarima u okoliš od kojih su neki aldrin, tuordran, DDT, pieldrin itd. Konvencija je stupila na snagu 17. veljače 2004. godine, devedeset dana nakon ratifikacije konvencije od strane pedesete države. Njome se propisuju uvjeti koje svaka stranka konvencije treba ispuniti kako bi se postiglo ukidanje proizvodnje, uporabe uvoza i izvoza postojanih organskih spojeva na globalnoj razini. S obzirom da je Republika Hrvatska prvenstveno zbog mnogobrojnih ratnih razaranja ali i dugogodišnje gospodarske krize te procesa prijelaza na tržišno gospodarstvo nije bila u mogućnosti i nije još uvijek u mogućnosti u kratkom roku zbrinuti svoje uređaje punjene sa polikloriranim …/Govornik se ne razumije./… i umjesto njih ugraditi ekološki prihvatljive tvari jer to zahtijeva značajna investicijska ulaganja. Vjerujem da ipak Republika Hrvatska mora nakon isteka njihovog vijeka korištenja ili prve havarije propisano zbrinuti te stvari i naprosto ih uništiti. Naravno, ne želim ponavljati što su kolege ispred mene rekle jer vjerujem da je svima nama jasno što ovaj zakon donosi i što ustvari s ovom konvencijom dobivamo. Poznato je da znanstvenici, da su upozoravali i prije ali da upozoravaju i dan danas, da su došli do spoznaje kako uporaba postojanih organskih onečišćućujih tvari štetno djeluje na zdravlje ljudi i životinjski i biljni svijet te na kopnene i vodne vodne eko sustave a za neke tvari dokazano je ili se sumnja da mogu biti kancerogene. Prema tome, smatram da nemamo što puno duljiti po tome i klub IDS-a itekako će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite! **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! U članku 1. Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima a koji definira cilj donošenja iste stoji: "Cilj je ove konvencije zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš od postojanih organskih onečišćujućih tvari.". I ovime je gotovo sve jasno i određeno rečeno zašto ova konvencija. Radi se o organskim spojevima koji su usput i toksični i koji imaju još čitav niz karakteristika koje nalažu da se o tim tvarima skrbi na posebno odgovoran način jer kako se zna isti se odupiru fotolitičkoj, biološkoj i kemijskoj degradaciju, postojani su, nakupljaju se u živim organizmima najčešće u masnom tkivu. Obzirom na postojanost prenose se na velike udaljenosti, ne mogu se ukloniti pa stoga imaju apsolutno štetan utjecaj na okoliš od atmosfere, svih vodotoka i tla. I što posebno treba naglasiti, intenzivno se nakupljaju u prehrambenom lancu. Već se gotovo četrdeset godina navodi primjer DDT-a odnosno nalaženja istoga u čini mi se jetri pingvina što nikako se nije moglo, preteško je bilo dokazati da je mogao dospjeti do tamo u tako kratkom vremenu ali jeste. A isto tako, određene tvari se nalaze u dubokim vodonosnim slojevima u područjima gdje se primjenjuje intenzivna poljoprivreda. druge pak strane radi se o tvarima koje su imale ili još imaju ogromnu uporabu u poljoprivredi, veterini, šumarstvu, industriji a koja uporaba štetno djeluje na zdravlje ljudi, životinjski i biljni svijet, kopnene i vodene …/Govornik uz sumnju da mogu biti i kancerogene. Konvencija je usmjerena na smanjenje sprječavanja ispuštanja dvanaest postojanih organskih spojeva i stupila je na snagu 17. veljače 2004. godine. Ona propisuje uvjete koje svaka stranka konvencije treba ispuniti u pravcu ukidanja uporaba uvoza i izvoza postojanih organskih spojeva na globalnoj razini. Republika Hrvatska potpisala je Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim tvarima onečišćujućim 23. svibnja 2001. godine. Sukladno zahtjevima konvencije Republika Hrvatska kada postane stranka konvencije dužna je dostaviti nacionalni provedbeni plan u roku od dvije godine od ratifikacije konvencije. Prema zakonima koji se bave ovom problematikom u RH nekoliko ministarstava je uključeno odnosno nadležno za provedbu mjera vezanih za navedene tvari i to Ministarstvo zaštite okoliša, poljoprivrede i šumarstva, zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvo gospodarstva. Četiri su glavne skupine postojanih organskih spojeva svrstanih na osnovu njihovog štetnog utjecaja na okoliš i oni su ovdje sad već nekoliko puta navedeni pa ne bi o tome govorio. možda posebno treba naglasiti poliklorirane bifenile. Oni su iz jedne od ovih skupina o kojima sam sad rekao. Oni se naime nalaze u kondenzatorskim i transformatorskim postrojenjima starijeg datuma proizvodnje u velikom broju te kao takvi postaju opasan otpad koji se mora zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Treba reći i to da je zbrinjavanje tih uređaja kao otpada skup postupak koji si u kratkom roku baš i ne može svatko priuštiti. Zato se to u Republici Hrvatskoj obavlja postupno do roka kada ta oprema postane otpad. I još jedna posebnost u Republici Hrvatskoj kada je u pitanju nekontrolirano odlaganje ili bolje razbacivanje tih opasnih tvari. To su direktne i indirektne posljedice rata. Kod direktnih mislim na neposredno uništenje ratnim djelovanjem, a kod indirektnih na zastoj u gospodarskom razvoju kao posljedicom rata. Konvencija dobro rješava ovu problematiku. Ona naravno zahtijeva dodatna financijska sredstva. Ona naravno zahtijeva dodatna financijska sredstva ali svakako ovaj zakon o potvrđivanju Konvencije treba donijeti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođa zastupnik Alenka Košiša Čičin-Šain. Hvala Donošenjem Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima držim neobično važnom s aspekta zaštite zdravlja ljudi isto tako s aspekta zaštite okoliša. I svakako ću podržati zakon i nisam nimalo sumnjala da svi nećemo taj zakon podržati. Konvencija se odnosi na 12 postojanih organskih onečišćivaća koji se svrstavaju u 4 skupine. Ne bih sama govorila i ponavljala šta je već rečeno o svim, ali je svakako uvijek dobro progovoriti i obavijestiti javnost o svim opasnostima i karakteristikama postojanih organskih onečišćivača da se na svakom mjestu i svugdje o tome progovori. Naglasila bih da se pesticidi sa popisa od ovih 12 spojeva iz konvencije u Republici Hrvatskoj ne proivode, ne uvoze i ne primjenjuju. Ali bih svakako i ovom prigodom htjela reći jednu važnu stvar da još uvijek nažalost u našoj državi nismo dovoljno učinili u području korištenja dozvoljenih pesticida u zaštiti bilja u monitoringu, pesticida u okolišu a posebice u monitoringu rezidua pesticida u namirnicama. Još uvijek imamo dosta nepravilnosti u prodaji pesticida i to prvenstveno zbog fiktivnog zapošljavanja stručnog kadra u maloprodaji pesticida. U korištenju pesticida najviše problema ima u obiteljskim gospodarstvima koji nemaju obrazovane kadrove. Unatoč velikom trudu poljoprivredno savjetodavnih službi koje ulažu maksimalne napore u pomoći i edukaciji obiteljskih gospodarstava. Zato apeliram na Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva da se osiguraju znatno veća sredstva za edukaciju obiteljskih gospodarstava, o korištenju sredstava za zaštitu bilja i za monitoring za monitoring rezidua pesticida u namirnicama. U Hrvatskoj se ne proizvodi smjesa tekućeg PSB-a a od 1992. godine ne uvoze se niti se proizvode transformatori niti kondenzatori punjeni sa PSB-em. Sada ukupno u primjeni imamo opreme sa PSB-em oko milijun i 400 tisuća kilograma što će se morati propisno zbrinuti odnosno propisno uništiti i to nakon isteka vjeka korištenja ili nakon eventualne havarije iste opreme. U razdoblju od 1994. do 2004. godine iz Hrvatske je izvezeno na trajno zbrinjavanje oko 300 tona neispravnih transformatora i kondenzatora. Ovdje bih naglasila veliku odgovornost inspektora zaštite okoliša koji trebaju identificirati svako postrojenje i kontrolirati propisno i trajno zbrinjavanje. Svjesni smo da je u našoj državi zbog rata i svih procesa kroz koje je prošlo gospodarstvo teško u kratkom roku zbrinuti sve uređaje punjene PSB-em i koristiti ekološko prihvatljiva punjenja. Zato mislim da je 2025. godina prihvatljiv rok do kada se PSB smije koristiti uz naravno značajnu ulogu inspekcije zaštite okoliša koja će kontinuirano pratiti korištenje i trajno zbrinjavanje PSB-a. Dakle kada sagledamo koje sve rizike i opasnosti imamo, a koje trebamo riješiti a nismo ni tehnički ni financijski sposobni donošenjem ovog Zakona o prihvaćanju Stockholmske konvencije bez obzira što će nas to puno koštati zaštitit ćemo zdravlje ljudi i zaštitit ćemo okoliš. Pružit će nam se tehnička i financijska pomoć za primjenu najboljih raspoloživih tehnika. Potaknut će se razvoj i provedba obrazovnih programa kako bi se javnost što bolje upoznala o štetnom utjecaju postojanih organskih onečišćivaća za zdravlje ljudi i okoliša. Propisuje se obveza poticanja istraživanja, praćenja stanja u okolišu i druge značajne mjere. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica je u svom izlaganju osvrnula se na rasprostranjenost i primjenu pesticida pa bih htjela evo da se na to nadovežem i da istaknem i svoja iskustva dok sam radila u ordinaciji medicine rada i dok su bili kombinati onda su se ipak redovito provodili pregledi bar što se tiče djelatnika. Čini mi se i mogla bih reći sa sigurnošću da sada toga gotovo ni nema jer se radi u, kombinati su nam i organizirana proizvodnja propali tako da obiteljska gospodarstva te preglede ne provode a mislim da ne provode ni ostale mjere koje se, kada su u pitanju i primjena pesticida a da ne govorimo o kontroliranom odlaganju ambalaže od pesticida i da bi zaista tu trebalo to područje dobro regulirati dobro kontrolirati, educirati sve one koji ih upotrebljavaju i nadzirati kako odlažu ambalažu kao što je potrebno isto tako mjeriti ostatke pesticida i u tlu, u vodi i u hrani. Često puta znamo na, znamo na placu i sama sam se dovela u tu situaciju da kažem kako ćemo kupiti, misleći da ćemo kupiti nešto zdravo i korisno od naših kumica kako volimo reći, a one često puta da bi postigle zaradu i isto tako profit kao i ostali primjenjuju nekontrolirano razna sredstva da bi

i konstantno praćenje i kontrola korištenja pesticida i naravno opet ću naglasiti i molim Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja da se popune sva slobodna radna mjesta inspektora zaštite okoliša jer oni su ti koji puno toga trebaju odraditi a svakako jedan od najvećih problema su financijska sredstva za osiguranje kompletnog monitoringa rezidua, kontrole rezidua pesticida u namirnicama jer je u zadnjih 10-tak godina smo malo tu zastali i nadam se u najskorije vrijeme da će naročito već i u idućoj godini koliko imam informacija da će se osigurati znatnija sredstva za monitoring pesticida u namirnicama a uloga inspekcije zaštite okoliša, savjetodavne, poljoprivredno savjetodavne službe je vrlo značajna da se mala obiteljska, srednja obiteljska gospodarstva educiraju i rade sa Hvala lijepa. I u ime predlagatelja gospodin Nikola Ružinski, državni tajnik, izvolite. lijepo. Uvažene dame i gospodo zastupnici izuzetno mi je zadovoljstvo prisustvovati ovako jednoj bogatoj raspravi o jednoj ratifikaciji Konvencije, što nije tako često. I moram reći da sam čuo izuzetno mnogo dobrih prijedloga i izuzetno dobru raspravu. Ja vam se posebno zahvaljujem na tome. Mislim da mogu reći samo nekoliko odgovora koje sam dužan, s obzirom da sam čuo nekoliko prijedloga i možda i neku kritiku. Mi jesmo pristupili tek sada ratifikaciji Konvencije, dakle nakon godinu i pol mogu reći nakon što je ona stupila na snagu. Ali moram vam reći da mi nismo čitavo vrijeme ovo ništa ne radili u tom dijelu. Kao što sam rekao u uvodnom postoji niz zakona kojima se sprečava ispuštanje u okoliš najotrovnijih tvari koje su ovdje spomenute. A moram vam reći da i u, ne znam da li u vašim materijalima ima ali mi smo imali dvogodišnji projekt pokretanja aktivnosti koje će omogućiti pravovremenu implementaciju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj koji je financiran kroz UNIDO. Dakle mi smo uspjeli iskoristiti određena, tehničku pomoć koju nam je dao UNIDO. Uspjeli smo imati konzultante, tehničke konzultacije i mi nismo skrenuli nepripremljeno u ovaj čitavi projekt. sve možda mogućnosti i nismo iskoristili, ali pitanje je koliko sredstava bismo mi mogli koristiti do sad. A nadam se da ćemo uspjeti od sada. Ali ovaj prvi dio, ovaj pripremni dio koji vodi svim ovim projektima smo napravili i nakon što je završen taj projekt. I ono što smo napravili analizu mi smo krenuli u ovu ratifikaciju. Dakle, nismo baš ovo čitavo vrijeme samo spavali. Što se tiče primjedbe oko GV, graničnim vrijednostima misije u okoliš ja vam mogu reći da će se, da ću napraviti inventuru svega onoga i mi ćemo napraviti ono što nam je u skladu sa ovom Konvencijom. Ja se slažem s vama da ne možemo dopustiti nekontrolirane emisije u okoliš. Ali kod spaljivanja otpadnih tvari mi smo sad donesli Pravilnik o otpadnim uljima i sve te stvari se drže pod, nastojimo ih držati pod kontrolom i naše inspekcije. A ovo, uvažene gospođe zastupnice nema ovdje sad koja je spomenula da bi, šta radimo sa dva mjesna inspektora. Ja vam moram reći da nažalost ovaj čas, danas popodne nam je tajnik u ministarstvu rekao da od, na natječaj koji smo raspisali za inspekciju se na samom usmenom razgovoru nije pojavio ni jedan od onih koji se natjecao. Mi imamo gotovo 10 mjesta inspektora stalno u opticaju, ali nažalost ne možemo ih sve popuniti. Evo ja vam se još jedanput zahvaljujem na plodnoj raspravi. I ono što ste predložili mi ćemo sigurno ispuniti u našem budućem radu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak, gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, državnog tajnika. Ova Konvencija stupila je na snagu ne prije godinu i pol dana nego prije dvije godine i 9 mjeseci. Hvala